unutarnjih voda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 333; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje dakle prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Poštovani ministar pomorstva, prometa i infrastrukture dr. Siniša Hajdaš-Dončić. Hvala vam lijepo. Dakle, prije svega izmjenama i dopunama izvršene su korekcije u postojećem zakonu na način da se ukidaju odredbe koje su prenesene u sam zakon, dakle u postupku pravne prilagodbe preuzetih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji. Iste se naravno odnose i na kabotažu. Mogu reći također da su restriktivni zahtjevi koji se tiču upisa vlasnika plovila za fizičke i pravne osobe s prebivalištem ili sjedištem u zemlji članici EU. Znači, kako se upisuju plovila upisnih plovila koja vode nadležna Lučka kapetanija unutarnjih voda, a isto tako definiraju se nadležnosti Lučke kapetanije unutarnjih voda prilikom spašavanja plovila tj. definiraju se da su oni nadležni isključivo dakle u slučajevima nesreća kada je to uzrok plovidbe. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Znači onda mogu otvoriti raspravu. Prvo će u ime kluba HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Izmjena i dopuna Zakona o plovidbi unutarnjim vodama u prvom redu radi se kako bi se dovršio proces usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i i praktično u manjoj mjeri mijenja postojeći zakon koji je donesen i koji je već tada u velikoj mjeri bio gotovo u cijelosti usklađen sa pravnom stečevinom EU. On se u određenom dijelu naslanja ako to tako mogu reći nastavlja na maloprijašnju raspravu kada smo govorili o Pomorskom zakoniku iz razloga što se i ovim zakonom omogućava kabotaža, ovom izmjenom zakona, omogućava kabotaža brodarima na unutarnjim vodama. Jasno da je to obveza koju ulaskom u EU moramo izvršiti i to je kao što sam i maloprije u replici gospodinu ministru rekao, to je šansa hrvatskim brodarima koji doduše nisu snažni na europskom tržištu ali svejedno jest šansa da oni sada mogu obavljati taj vrlo značajan, veliki, obiman promet na području EU. Taj je promet u Hrvatskoj gotovo beznačajan. Naime, ako se gleda udio riječnog prometa u RH onda ćemo vidjeti da on u Hrvatskoj sudjeluje sa svega 0,34% odnosno negdje oko 100 tisuća tona tereta se u RH obavi rijekama za razliku od cestovnog prometa gdje se obavi oko 51% i cestovni cestovni promet participira negdje oko 15 milijuna tona ili pomorski promet koji participira negdje oko 25% ili oko 8 milijuna tona. Dakle, ovaj je promet u RH beznačajan i nije primjeren mogućnostima koje RH ima kada se govori o unutarnjim plovnim putovima. Naime, Hrvatska doista ima sjajne predispozicije da razvije riječni promet iz činjenice da smo u isto vrijeme i podunavska i mediteranska država i tu našu karakteristiku da smo na takvom geoprometnom položaju mi dosada nismo iskoristili. na tragu, jest na tragu snaženja prometa na unutarnjim vodama ali zakon sam po sebi ne može puno napraviti ako ga ne prate druge mjere koje Vlada mora napraviti da bi osnažila riječni promet. u prošlim mandatima inicirali nekoliko projekata koji bi trebali osnažiti promet na unutarnjim plovnim putovima, a to je u prvom redu rehabilitacija plovnog puta rijeke Save koji nakon 1990. i Domovinskog rata još uvijek nije uređen, nije rehabilitiran i praktično Sava kao jedan od temeljnih ako ne i najvažnijih plovnih putova na unutarnjim vodama u RH ne može ispunjavati sve one mogućnosti koje je ranije Sava imala. Zbog toga je i osnovana Savska komisija kao međunarodna institucija čiji jest cilj doprinijeti uređenju tog plovnog puta. Pa onda bilo bi dobro, evo da gospodine ministre ako možete upoznati nas saborske zastupnike što je sa aktivnostima na rehabilitaciji plovnog puta rijeke Save koja jest pretpostavka kvalitetnijem valoriziranju RH kao jedne prometne, kao države na sjajnom geoprometnom položaju koja bi onda jasno mogla pripomoći cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu. Također nas interesira kad govorimo o unutarnjim plovnim putovima je li Vlada nastavila sa projektom izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava koji bi doveo do integracije unutarnjih plovnih putova u RH i koji bi još dodatno osnažio položaj i Luke Vukovar i Luke Slavonski Brod koje bi se na određeni način vezivale na izgradnju ovog višenamjenskog kanala. Dakle, u ovom djelu u kojemu se, u kojemu zakon se usklađuje sa pravnom stečevinom EU, u dijelu koji omogućava kabotažu, u dijelu u kojemu doprinosi daljnjoj zaštiti okoliša hrvatskih rijeka, u dijelu koji se odnosi na redefiniranje statusa lučke kapetanije kad su u pitanju nesreće koje se događaju u riječnom prometu. I što je dobro i prihvatljivo na određeni način i naša je obaveza je u postupku usklađivanja našeg zakonodavstva sa EU. Bilo bi dobro gospodine ministre da, s obzirom da je u proteklih godinu i po dana nismo ni riječi od Vlade čuli kako i na koji način misli razvijati ovaj ovaj vid prometa, da nas upoznate što i na koji način Vlada postupa sa temeljnim projektima koji se odnose na snaženje riječnog prometa, odnosno prometa na unutarnjih plovnim putovima. Tim više što kažem su dva najvažnija projekta, a to je rehabilitacija plovnog puta rijeke Save i izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava bili u vrlo visokoj fazi, fazi ishođenja dokumentacije koja bi mogla se financirati u provom redu fondovima EU jer je prema prometnoj politici EU, koja je donesena još 2002. godine, tzv. Roterdamska deklaracija, utvrđeno da su oni vidovi prometa koji su prijateljski raspoloženi prema okolišu a u tom dijelu je ovaj vid prometa itekako prihvatljiv, su jednostavno podatni europskim fondovima i vrlo se, Europska ih komisija itekako potiče, subvencionira sa velikim sredstvima u pravilu bespovratnim. Prema tome, bih kratke izmjene zakona kojim se usklađuje naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU, kud i kamo važnije su druge mjere, drugi projekti koje Vlada provodi kako bi smo osnažili ovaj osnažili ovaj vid prometa. Zašto Hrvatska ima sjajne predispozicije kao malo koja država, pogotovo kao malo koja država na jugoistoku Europe? Ne govorimo o državama sjeverne i zapadne Europe, kao što su Belgija, Nizozemska, Njemačka gdje je taj vid prometa itekako razvijen, govorim o državama članicama EU koje su na jugoistoku Europe koji nemaju takve uvjete da mogu razvijati ovaj vid prometa. A znajući koliko su manji eksterni troškovi u riječnom prometu u odnosu na sve druge vidove prometa, na cestovni pa djelom i na željeznički promet. Evo u tom dijelu je jasno da ćemo podržati zakon kojim dovršavamo proces usklađivanja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU. Hvala. Hvala lijep. Sljedeći će u ime kluba SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Franko Vidović. Izvolite. **Vidović, Franko (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici.

izmjena važećeg zakona ujedno je prilika da se izmjene i dopune neke druge odredbe u zakonu koje poboljšavaju pravni izričaj pojedinih normi ili su razvojem gospodarskih odnosa nastupile promjene koje iziskuju potrebu drugačije pravne norme. I to je ovom prilikom zaista i iskorišteno. Mislim da u prvom redu su dodani i neki pojmovi i preciznije su definirane određene situacije koje mogu nastajat u samom prometu a posebice meni je zanimljiv članak 5. koji regulira situaciju tajnog povlačenja plovila iz plovidbe i brisanja iz upisnika plovila,

odnosno ovim prijedlogom zakona je ta situacija razrješenja i definirano je točno što znači za uklanjanje nekog plovila s unutarnjih voda da se moraju ispuniti dva uvjeta: tajno povlačenje iz plovidbe i brisanje iz upisnika plovila. Zatim tu je članak 7. koji obuhvaća i dio koji se tiče kabotaže o čemu je i kolega Bačić govorio. Mislim također da je tu dobro što se regulira praktički institut obveznog upisa i fakultativnog upisa plovila, odnosno do sadašnjim člankom 79. stavkom 1. važećeg zakona bio je propisan institut obveznog upisa plovila u vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih osoba, a odredbom članka 81. stavka 1. bio je propisan fakultativni upis plovila plovila u vlasništvu fizičkih osoba s prebivalištem u zemlji članici EU, odnosno pravnih osoba sa sjedištem u zemlji članici EU ili čiji su većinski vlasnici državljani zemlje članice EU s prebivalištem, odnosno stalnim boravištem ili sjedištem u zemlji članici EU. Prevedeno to znači da domaće osobe nisu mogle svoja plovila upisat u nekoj od zemalja članica EU, a osobama iz zemalja članica EU to pravo upisa plovila bilo je bezuvjetno omogućeno. Takvo liberalno rješenje, osim što je nelogično, suprotno je i odredbi članka 3. Konvencije o upisu brodova unutarnje plovidbe iz 65. godine a koja je stupila na snagu 24. lipnja 82. godine. Dakle, predloženim rješenjima članka 79. stavka 1. napušta se institut obveznog upisa plovila i propisuje se fakultativni upis plovila u vlasništvu domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, a sve sukladno navedenoj konvenciji, propisima i praksi Bez prigovora da se time plovila čiji su vlasnici ili brodari osobe iz EU diskriminiraju u odnosu na plovila čiji su vlasnici ili brodari hrvatske državne pripadnosti. Zatim dalje gledajući po samom prijedlogu izmjena i dopuna zasigurno i članak 13. nosi svoje novine, odnosno u njemu se određuju uvjeti pod kojima na rezidentni prijevoznici mogu prevoziti putnike ili ili robu na unutarnjim plovnim putovima unutar države članice. I izmjenom se predlaže da to mogu bit a)domaći prijevoznici, b) strani prijevoznici iznimno uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu i c) prijevoznici iz zemalja članica EU smiju obavljati domaći prijevoz uvjetima kao i domaći prijevoznici. Mislim, obzirom na sve što je ovdje prethodno rečeno, ovo je u principu šansa za naše prijevoznike. Članak 14. također nosi novinu, odnosno preciznije definira ulogu lučke kapetanije u

Hvala i vama. Na redu je Klub hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala i vama. ako ministar ima vremena za to primijetiti. U članku 3. Gdje se spominju dodaci 25 a i 25 b, domaći prijevoznik, strani prijevoznik je definiran. Međutim što sa prijevoznicima sa EU, strani prijevoznik je praktički treće zemlje. Što je sa prijevoznicima koji nisu iz EU, njih smo na neki način, propust je napravljen, nisu svrstani ni u jednu kategoriju. U članku 7. ili članak 79. osnovnog teksta, ovim se člankom omogućuje u većinskim vlasnicima plovila van RH i RH i Europske unije da plove pod hrvatskom zastavom. Potrebno je samo da prepišu neki dio vlasnika na fizičku osobu, državljanin RH ili da pronađu pravnu osobu sa ovlašću brodova sa kojima naprave ugovor i nesmetano obavljaju prijevoz između luka u RH i EU. Kako se u pravilu radi o plovilima sa posadama koji nisu državljani RH, znači jeftinija radna snaga, radi se i o nelojalnoj konkurenciji. Zakonodavac bi trebao objasniti što se događa ukoliko je državljanin RH manjim dijelom vlasnik plovila recimo sa 0,04% a ostali većinski vlasnici državljani zemlje koja nije u EU. Mislim da ovo nije usklađeno sa propisima EU ali to je opet povratak na onu staru priču da je išlo u dva čitanja pogotovo ovako kratak zakona moglo bi se i ovo izmijeniti ovako. Nadam se da ćete nać načina da izvršite ovu izmjenu. Ovo što bih još s obzirom da je ovdje riječ o unutarnjim na koji način proglasiti elementarnu nepogodu prilikom suše. Mi imamo situaciju da prije ako se ne varam prije tri godina bila dugotrajna suša koja praktički prisilila hrvatskog nacionalnog brodara koji je jednim dijelom u vlasništvu RH, riječ je o dunavskom lojdu, praktički ga otjerala u stečaj. S druge strane, korisnici tih usluga su isto tako ostali onemogućeni da koriste plovne putove unutar RH, plovni putevi nisu održavani kao što je kolega Bačić konstantno imamo situaciju što je, ja se nadam da ćemo ulaskom u EU jednostavno zbog Europe ćemo biti prisiljeni drugačije pristupiti i funkcionirati. Al sad imamo situaciju da iz susjedne države se ekslotira šljunak koji ustvari sa naše strane Save i to ako ćemo baš gledati to je već i kršenje i granične crte i na neki način prepuštamo naše nacionalne interese na milost i nemilost kojekakvim sposobnim mešetarima a ta stvar nije nimalo nebitna. Nadam se da ćete nać za shodno da koju riječ uputite vezano i uz uređenje plovnog puta Save s obzirom da to je ako ćemo iskreno jedina naša rijeka koja je u značajnoj mjeri plovna i isto tako da ćete naći načina za situaciju od prije tri godine da se nađe tko je mjerodavan za proglašavanje elementarne nepogode u slučaju dužeg onemogućavanja plovnosti naših rijeka. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova i listu prijavljenih zastupnika za raspravu o ovoj temi. Na kraju predstavnik predlagatelja poštovani, ispričavam se imamo jednu repliku na vaše izlaganje, poštovani zastupnik Šimo Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjeni kolega Novak, ja ću se samo referirati na onu činjenicu što ste iznijeli a to je održavanje plovnog puta rijeke Save. Moramo znati gospodine ministre i kolega Novak da su radovi u tijeku na kapitalnom projektu kanala Dunav-Sava i da su aktivnosti u lukama poglavito u Slavonskom Brodu kad se tiče zone lučke uprave, velike gospodarske aktivnosti mi u Brodu imamo ugovorenih poslova u visini 4 i pol milijarde kuna. Bilo bi potrebito u narednom razdoblju urediti i taj plovni put kako bi brodovi mogli pristajati u luci Slavonski Brod i u drugim lukama uz rijeku Savu a dakako to ne možemo ako sa

Hvala lijepo. Pa kolega sjetili ste me sad ustvari još na jedan problem vezano uz rijeku Savu i znam da se ne tiče ministra pomorstva, prometa i infrastrukture al je itekako bitan a to je, to su upravo sad ove vode koje su se digle i vjerovali ili ne ali nasipi su u katastrofalnom stanju. To godinama nije održavano i kompletno uz stanovništvo uz rijeku Savu je strepilo dal će doć do pucanja nasipa jer nasipi su ove godine prvi puta nakon dugo vremena bili konstantno pod vodom, bili su razvodnjeni. Desilo se da su se podzemne vode dizale pa su poplave bile od toga, ali mislim da je i ovo ministarstvo itekako zainteresirano da bude korito rijeke Save čak i u onim dijelovima koji nisu plovni da budu uređen. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa i vama. Na redu je predstavnik predlagatelja Vlade RH ministar pomorstva, prometa i infrastrukture poštovani Siniša Hajdaš Dončić.

u željezničkom i u cestovnom prometu sad uključuje svoje strateške one bivše paneuropske pravce i koridore u osnovnu ili sržnu mrežu EU. Dakle postoji nešto što se zove comprehensi network postoji nešto se zove corridors i nešto što se zove core corridors. Dakle ova sržna ili core corridors mreža sastoji se od 10 ključnih TEN-T pravaca. Jedan od tih pravaca je tzv. Dunaue coridor ili Dunavski koridor. Mi smo u intenzivnim razgovorima dakle baš u razgovorima i imamo veliko razumijevanje i gotovo sam siguran i duboko vjerujem da će taj dio dunavskog pravca i savskog pravca postati dio sastavne sržne mreže prometnih koridora EU. Samim time omogućava se sufinanciranje do 85% za uređenje plovnosti unutarnjih plovnih puteva tako i rijeke Save. Trenutno iskreno mi imamo jedan problem kao država, a to je da nam naša zadnja Prometna strategija reći ću prestala važiti 2009.godine. zašto je to tako ne znam, ali mi smo ugovorili sa EU komisijiom mislim 8,2 milijuna kuna izradu kompletne prometne strategije RH koja uključuje i unutarnje plovne putove. Dakle ona je sektorska. U cijeloj toj sektorskoj strategiji posebna pozornost se daje i poveznici kanala, isto tako uređenosti plovnih puteva kao i razvoja riječkih luka. Parije svega dakle sada je već … ugovorene master planove mislim Siska i Slavonskog Broda, Vukovara i južne obale Osijeka. Dakle nakon izrade tih master planova opet kroz IPA-u stvaraju se preduvjeti za razvoj lučke reći ću infrastrukture, a kasnije suprastrukture. No moramo ovdje biti oprezni, racionalno i realno. Dakle do sada se trenutačni promet se zanemarivao, ali postoji još jedan problem koji sam uočio, a to je da je nažalost kroz izradu tih master strategija nažalost kroz luke evo sada dajem primjer Slavonski Brod i Sisak izvođači su računali na isti promet i na isti teret a toliko te robe nema. Dakle upravo kroz strategiju će se definirati specijaliziranost pojedinih riječnih luka ali vodit će se prije svega o teretu, dakle o tome koliko ima tereta. Hvala lijepo. Hvala lijepa i vama ministre. Time smo iscrpili listu prijavljenih. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo